Hvala lepa. Nadaljujemo z vprašanji. Naslednji je na vrsti gospod Samo Bevk. Postavil bo vprašanje ministru za zdravje gospodu Janezu Poklukarju ter ministru za obrambo mag. Mateju Toninu. Oba ministra sta odsotna, zato prosim poslanca, da pove, ali želi pisni ali ustni odgovor. Izvolite. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovani zbor! Glede na število potrjenih okužb je Slovenija že 4. novembra 2021 postala država z največjim številom potrjenih okužb na milijon prebivalcev. Na evropskem zemljevidu okužb smo obarvani črno, saj smo jih po sedemdnevnem povprečju potrdili več kot tisoč na milijon prebivalcev. Podobne razmere kot pri nas so le še v baltskih državah. Število potrjenih okužb in covidnih pacientov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, je nato samo še naraščalo. V slovenskih bolnišnicah je po današnjih podatkih hospitalizirano tisoč 8 pacientov, od tega 226 na intenzivnih oddelkih. Za hospitaliziranje navadnih pacientov je še nekaj prostora, saj je bilo na vrhuncu epidemije lanskega decembra v bolnišnicah okrog tisoč 300 pacientov. Veliko bolj kritično pa je stanje na intenzivnih terapijah, kjer bo veliko težje zagotoviti dodatne kapacitete, tako postelje in ustrezne medicinske aparature kot tudi primerno usposobljen kader za oskrbo najtežjih covidnih bolnikov. bolnikov. Če Slovenija ne bo zmogla zagotoviti dovolj velikega števila mest za covidne bolnike, ki bodo potrebovali intenzivno terapijo, bo morala zaprositi za mednarodno pomoč; bodisi da bi k nam prišle usposobljene zdravstvene ekipe bodisi pa bi slovenske covidne bolnike vozili na zdravljenje v druge evropske države. Koordinator za covidne bolniške postelje na Ministrstvu za zdravje Robert Carotta je sicer za Radio Slovenija že potrdil, da se z drugimi državami dogovarjajo tudi o pomoči pri oskrbi bolnikov, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje. Tako naj bi Ministrstvo za zdravje že začelo postopek sodelovanja z Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Nemčijo, kamor naj bi premeščali slovenske covidne bolnike v primeru, če bomo presegli naše maksimalne kapacitete na intenzivnih oddelkih. V luči navedenega me zanima naslednje: Ali namerava Slovenija v tem primeru zaprositi za pomoč v okviru evropskega mehanizma civilne zaščite in programa rescEU? Za kakšno obliko pomoči pri zagotavljanju dodatnih bolnišničnih kapacitet za covidne bolnike bi lahko Slovenija zaprosila? Ali pogovori, ki že potekajo s sosednjimi državami in Nemčijo o morebitnem premeščanju slovenskih covidnih bolnikov, potekajo v okviru evropskega mehanizma civilne zaščite? Ali namerava Ministrstvo za obrambo za zagotovitev dodatnih bolnišničnih postelj za covidne bolnike aktivirati tudi mobilno vojaško bolnišnico Role 2 in vojaško medicinsko osebje?

da lahko postavim prislovično odsotnemu ministru poslansko vprašanje. Vprašanje se nanaša seveda na Zakon o lekarniški dejavnosti, ki je pač v Državnem svetu, ki je bolj platforma za lobiranje kot drugi dom slovenskega parlamentarizma, doživel veto. veto. Kako gre po Poslovniku? Sledi razprava na matičnem delovnem telesu – Odboru za zdravstvo Državnega zbora, kjer je v imenu ministrstva državna sekretarka Forte predstavljala stališča, za katere je izjavila, da so to stališča ministrstva. Med predstavljanjem stališč je prebrala dobesedno nek lobistični pamflet Kemofarmacije in Salusa. Nas poslance, ki zastopamo javni interes, je označila za lobiste. Sočasno lagala o direktivi v času, ko Slovenija predseduje Svetu EU, da direktiva prepoveduje vertikalna povezovanja grosistov in lekarn, kar ni res. Skratka, dejansko je izpadlo, da resorno ministrstvo za zdravje zastopa interese dveh največjih grosistov, enega v tuji lasti, enega v lasti skritih, večinoma očitno slovenskih delničarjev; in ne v bistvu javnega interesa. Mi poslanci, ki zastopamo javni interes, smo pa lobisti. Skratka, čas politične norosti. Ali je to uradno stališče ministrstva? To je prvo vprašanje. Jaz lahko odkrito povem, da kot občana in poslanca Socialnih demokratov iz Maribora me ljudje ustavljajo na cesti in mi pravijo, kaj bo s Farmadentom. Druga zgodba je, čeprav so Mariborske lekarne 3. 11. letos pisale, da zagovarjajo to vertikalno povezavo, je

Ali ministrstvo razmišlja o tem, da članstvo v neki zbornici, ki ne zastopa interesov svojih članov, ne bi bilo več obvezno? Kakorkoli že obračamo, nekaj, kar je 50 let obstajalo v Mariboru, Farmadent, kar je ustvarilo pet generacij, minister Vizjak bi rekel – glupih davkoplačevalcev, bi bilo sedaj treba uničiti, ker očitno

Naslednji je na vrsti gospod Jure Ferjan. Postavil bo vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospodu Janezu Ciglerju Kralju. Izvolite. Gospa podpredsednica, najlepša hvala za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci! Cenjeni minister! Ena izmed pomembnejših prioritet aktualne vladne koalicije in Vlade Republike Slovenije je skrb za starejše in vzpostavitev ter izboljšanje pogojev za mirno, varno in dostojno tretje življenjsko obdobje. obdobje. Za ta cilj je bilo storjeno v aktualnem mandatu te vlade že kar nekaj konkretnih ukrepov in rešitev. Dvignila se je zagotovljena pokojnina za polno delovno dobo s 581 evrov na 620 evrov. Dvignila se je tudi najnižja in najnižja invalidska pokojnina. Veliko je bilo narejeno tudi glede usklajevanja pokojnin. Bila je izvedena tako redna kot izredna uskladitev pokojnin. Odpravila se je diskriminacija kmečkim zavarovancem. Pomembno je zagotovo tudi to, da so tisti upokojenci z najnižjimi pokojninami, več kot 300 tisoč jih je v Sloveniji, prejeli tudi po 2 solidarnostna dodatka v skupni višini 260, 460 oziroma 600 evrov. Vsi upokojenke in upokojenci pa so v sklopu turističnih bonov le-te tudi prejeli, in sicer v višini 200 in 100 evrov. Mislim, da vsi vemo, da je v parlamentarni proceduri kar nekaj zakonov, ki bodo ne samo na starejše, ampak praktično na vse prebivalke in prebivalce naše države močno vplivali, nekateri posredno, nekateri pa tudi neposredno. Tukaj bi izpostavil Zakon o dolgotrajni oskrbi pa demografski sklad, zagotovo tudi novela Zakona o dohodnini, Zakon o debirokratizaciji in še bi lahko našteval, pa se bom na tej točki ustavil. Skratka, gre za sistemske zakone, ki v bistvu urejajo zelo občutljiva področja in bojo dejansko vplivali na vse, ki v Sloveniji delajo in ustvarjajo, nenazadnje ki v Sloveniji živijo. Spoštovani minister, v zvezi z navedenim sprašujem: Koliko so slovenski upokojenci in upokojenke prejeli v sklopu blažitve posledic epidemije covida-19? Zanima me tudi: Kakšne ukrepe je oziroma ministrstvo še načrtuje za izboljšanje razmer oziroma da bo tretje življenjsko obdobje res varno, mirno in dostojno? Zanima pa me tudi, spoštovani minister: Kakšno je gibanje pokojnin oziroma gibanje rasti pokojnin v Republiki Sloveniji v obdobju zadnjih desetih let? Najlepša hvala.

Morda uvodoma poudarim, da sem si med tremi glavnimi prioritetami tega mandata s svojo ekipo kot najpomembnejšo zastavil celovito skrb za starejše. Epidemija covida-19 je seveda to prioriteto še še bolj poudarila in povzročila, da smo še bolj aktivno morali zaščititi najranljivejše, kamor starejši spadajo. Postavili ste mi 4 konkretna vprašanja. Poskusil bom biti čim bolj konkreten. Odgovor na prvo vprašanje bi tako želel pojasniti, da sta bila v okviru skrbi za starejše med epidemijo covida-19 na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja dva ukrepa namenjena zgolj prejemnikom pokojnin in invalidskih nadomestil. Prvi ukrep je bil izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za uživalce pokojnin in invalidskih nadomestil, in sicer smo v zneskih, kot ste jih vi navedli, v prvem valu, ki smo jih izplačali 30. aprila 2020, namenili skupni znesek 66,5 milijona evrov in v drugem valu, ki se je izplačal 1. januarja 2021, skupni znesek v višini 67 milijonov evrov. Enkratni solidarnostni dodatek je bil izplačan tudi prejemnikom poklicnih pokojnin, in sicer v prvem valu v višini skupaj 11 tisoč evrov in v drugem valu v skupni višini okoli 11 tisoč Odgovor na drugo vprašanje bi z vidika pokojninskega in invalidskega zavarovanja želel poudariti in pojasniti, da je bilo v zadnjih letih sprejetih kar nekaj rešitev, ki so vplivale na dvig socialne varnosti prejemnikov pokojnin. Poleg rednih sistemskih uskladitev pokojnin so bile tako izvedene tudi dodatne izredne uskladitve, na podlagi katerih so se v preteklih letih pokojnine uskladile v precej višji višini, kot pa bi se, če bi se usklajevale zgolj po sistemskem S temi usklajevanji smo torej šli naproti tem najranljivejšim prejemnikom pokojnin, ki si zaslužijo dostojne prejemke, dostojno starost, saj so pošteno oddelali svojo aktivno dobo. ta ukrep usklajevanja, sistemskega ali pa izrednega, zajame vse upokojence in se s tem izboljšuje socialna varnost vseh prejemnikov pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Več sredstev smo namenili tudi za izplačilo letnega dodatka. Nekatere sistemske spremembe, ki so v zadnjem letu in pol vplivale na področje pokojnin, gotovo je treba na tem mestu izpostaviti novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ZPIZ-2I, s katero je bilo skrajšano prehodno obdobje za dvig odmernih odstotkov, ki jih je sicer prinesla že tako imenovana mini pokojninska reforma iz leta 2019. Tisti, ki so sprejeli to mini pokojninsko reformo, so predvideli izenačitev odmernih odstotkov za moške s tistimi od žensk na 63,5 šele v letu 2025.

letu 2023 in tako bo odmerna lestvica po spolu izenačena. To je velik velik korak. Zaradi hitrejšega zvišanja odmernega odstotka se bodo s prihodnjim letom posledično tudi hitreje zvišale vse pokojnine. Določena je tudi nova višina najnižje zagotovljene pokojnine ter novo uveden institut najnižje invalidske pokojnine. Prejšnjo rešitev ste že vi omenili, ta najnižja invalidska pokojnina pa je izjemno pomembna, saj prejemniki invalidskih pokojnin so izjemno ranljivi člani naše družbe. Povišale so se tudi pokojnine zavarovancev, ki so bili v pretežni meri zavarovani za ožji obseg pravic. Novela ZPIZ-2H je prinesla rešitve za vključitev dokupljene dobe po predhodno veljavni zakonodaji v pokojninsko dobo brez dokupa ter odločitev, da se je kmetom, ki so v preteklosti plačevali prispevke v enaki višini, kot je bila predpisana za širši obseg pravic, vendar pa so bili zavarovani za ožji obseg pravic, njihov njihov status uskladil na način, da jim pripada tudi širši obseg pravic, saj so plačevali nenazadnje isto vsoto. Še veliko je tega, spoštovani poslanec. Zdajle sva nekje sredi drugega odgovora, morda mi boste dali priložnost, da še v nadaljevanju nadaljujem. Hvala.

kar se tiče obdobja zadnjih desetih let in gibanja oziroma rasti pokojnin slovenskih upokojencev in upokojenk ter kakšne so tudi nekako usmeritve za prihodnost. Dovolite mi, preden boste odgovorili na vprašanje, da še nekako zaključim svojo razpravo oziroma postavljanje tega poslanskega vprašanja z mislijo, da je verjetno edina ali pa vsaj največja garancija, da bodo v prihodnosti pokojnine višje, to, da so danes višje plače. In k temu moramo vsi stremeti, da se vzpostavljajo boljši pogoji za delo, da smo mednarodno konkurenčni, da imamo tudi primerljivo davčno okolje. In tisti ukrepi, ki jih je pripravila ta vlada in ki so že v parlamentarni proceduri, tudi k temu stremijo, pa ko govorimo o noveli Zakona o dohodnini, ko govorimo o paketu debirokratizacije in tako naprej. Hvala lepa.

Torej vaše vprašanje, tretje po vrsti, se nanaša na gibanje pokojnin v zadnjih desetih letih v Republiki Sloveniji. Pojasnjujem, da je celotno strukturo gibanja pokojnin v Republiki Sloveniji zelo natančno mogoče najti v letnih poročilih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so objavljena na spletni strani zavoda. Bi pa izpostavil, da se je na primer višina povprečne neto starostne pokojnine v letih od 2011 do 2020 povišala za 10,12 10,12 %, pri čemer je treba opozoriti, da se je gmotni položaj uživalcev pokojnin v obdobju od leta 2010 do 2015 zaradi interventnih zakonov, ki so usklajevanje pokojnin omejevali oziroma onemogočali, poslabšal, saj se je realna vrednost pokojnin v tem obdobju znižala. Po tem obdobju pa se je gmotni položaj spet začel počasi izboljševati. Ko pa hodim po terenu z vlado ali sicer z ekipo ministrstva, pa dobivam izjemno pozitivne odzive na vse intervencije, torej interventne pomoči upokojencem oziroma prejemnikom pokojnin in invalidnin, in na sistemske spremembe, ki nekako ljudem, katerim je bilo z nekaterimi krivicami tudi odvzeto dostojanstvo, vračajo to dostojanstvo. Pa da mi ne zmanjka časa, še četrto vprašanje, projekcije gibanja pokojnin v prihodnjih letih. ZPIZ-2 določa redno uskladitev pokojnin, v okviru katere se morajo v skladu z zakonom vse pokojnine enkrat letno prilagoditi spremembam v ravni povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin. Predvideva pa tudi možnost izrednih uskladitev, čemur smo že bili priča v tem mandatu, ki se lahko opravi v odvisnosti od ugotovljene pozitivne gospodarske rasti v ugodnejših družbeno-ekonomskih razmerah. Letošnja gospodarska rast, če bo le-ta ugotovljena, bo tako lahko podlaga za določitev izredne uskladitve pokojnin v prihodnjem letu. Ekonomske napovedi za Slovenijo so izjemno ugodne,

razširjen v populaciji, da nam ne bo treba zapirati gospodarstva in vseh drugih delov družbe. Mislim, da lahko naredimo največ za to, da ohranimo tudi trg dela v takšni kondiciji, kot je, beležimo zelo nizke stopnje in številke brezposelnih, če omogočimo podjetjem, da bodo delala, da bodo ljudje imeli delo, da bo ljudem tudi izplačana večja plača, da bodo vplačani višji prispevki, potem smo na dobri poti, da imamo varne in višje pokojnine tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Nadaljujemo. Gospod Željko Cigler bo postavil vprašanje ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec. Izvolite. Hvala lepa. Gospa ministrica, po vaših podatkih ministrstva za šolstvo je bilo v šolskem letu 2021/2022 izdanih 660 odločb o zagotovitvi začasnega spremljevalca za otroke v osnovnih šolah. Te odločbe so so pripravile komisije za usmerjanje na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami na Zavodu za šolstvo. Te odločbe zagotavljajo spremljevalca za osnovni in razširjeni del vzgojno-izobraževalnega programa, na katerega je oseba usmerjena. usmerjena. Ministrstvo tudi navaja, da je edini kriterij za odobritev dodatne sistemizacije delovnega mesta spremljevalca, tega začasnega, da šola utemelji, da nima svojega kadra, da bi to naredila. Ob tem pa vaše ministrstvo, vi trdite, da nimate podatkov o tem, koliko otrokom je zagotovljen spremljevalec in v kakšnem deležu. Sprašujem vas, gospa ministrica: Zakaj ministrstvo za šolstvo javno zatrjuje, da ne razpolaga s podatki, koliko upravičencem upravičencem so skladno z odločbo o usmeritvi spremljevalci zagotovljeni in v kolikšnem deležu delovnega mesta, če so ti podatki jasno razvidni s strani vašega ministrstva izdanih soglasij k dodatnim sistemizacijam delovnih mest spremljevalcev? To so takšnale soglasja, ki jih imam, za vsako šolo v Sloveniji posebej. Prosim za kumulativni podatek – in zakaj ga ne date: Koliko upravičencem so skladno z odločbo o usmeritvi spremljevalci dodeljeni in v kolikšnem deležu? Zakaj ministrstvo za šolstvo spremljevalcev ne zagotavlja skladno z odločbami o usmeritvi, torej za osnovni in razširjeni vzgojno-izobraževalni program, v katerega so osebe z odločbo usmerjene? In kar je pomembno, gospa ministrica: Kateri organ vašega ministrstva, v kakšni sestavi in na kateri pravni podlagi odloča o tem, katera odločba o usmeritvi se bo glede zagotovitve spremljevalca realizirala in v kolikšnem deležu? V občini, iz katere prihajam, imajo na podlagi odločb učenci zagotovljenih 28 celih spremljevalcev. Vi jih zagotavljate 18,39.

Podpiše pa to Boris Zupančič, vodja Sektorja za osnovno šolstvo, Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo. In to podpiše vodja mag. Polona Šoln Vrbinc, vodja Sektorja za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Zakaj teh podatkov javno ne objavite? Prosim. Hvala lepa, gospod poslanec. Gospa ministrica, izvolite, imate besedo za odgovor. **DR. SIMONA KUSTEC:** Hvala, gospa podpredsednica. Spoštovani poslanec gospod Cigler, najprej hvala lepa za korektno postavljena poslanska vprašanja na način, kot ste nam vnaprej povedali, povedali, da vas zanima. Zato vam bom lahko zelo zelo specifično, konkretno tudi odgovorila. Dovolite mi, da bom večino prebrala, da ne izpustim kakšnega pomembnega detajla. Kar se tiče vašega prvega vprašanja, da ne razpolagamo s podatki, moram povedati, da smo v tem vmesnem času v resnici prvič do sedaj vzpostavili en poseben sistem spremljanja, tako da vam bom lahko sedaj za tekoče šolsko leto že povedala podatke, o katerih sprašujete. Če je bil odziv našega resornega direktorata dan na takšen način, kot pravite, sedaj pred kratkim, potem se vam iskreno opravičujem za takšen odziv in bom poskrbela za to, da dobim pojasnila tudi na naši strani, zakaj je tako, ker te podatke sedaj, kot rečeno, s tem šolskim letom in z vzpostavljeno aplikacijo tudi imamo. Ta aplikacija nam v osnovi seveda lahko omogoča točno to, kar tudi sami izpostavljate. Sistematično spremljanje vseh odobrenih in zavrnjenih delovnih mest na podlagi posamezne vloge šole. In spremlja se kumulativne podatke po delovnih mestih in po številu vloženih vlog. V letošnjem šolskem letu je bilo do danes obdelanih in odobrenih 237 vlog za začasnega spremljevalca v deležu 233 delovnih mest in 165 vlog za stalnega spremljevalca v deležu 240 delovnih mest. V obdelavi so še štiri vloge za začasnega spremljevalca v deležu 5,5 delovnega mesta in 12 vlog za stalnega spremljevalca v deležu 8,5 delovnega mesta. To so nove vloge. Zavrnjena ni bila nobena vloga, razen nekaj vlog, ki so bile napačno vložene, ampak so tudi te potem po ponovni vlogi bile odobrene. Toliko glede vašega prvega vprašanja. Vaše drugo vprašanje, zakaj MIZŠ spremljevalcev ne zagotavlja skladno z odločbami o usmeritvi, torej za osnovni in razširjeni vzgojno-izobraževalni program, v katerega so osebe z določbo usmerjene, naš odgovor sledeč. MIZŠ zagotavlja pomoč stalnih spremljevalcev za vse učence in dijake, ki imajo v odločbi zapisano pravico do stalnega spremljevalca. Odločba o usmeritvi, ki jih imajo otroci s posebnimi potrebami, z zapisano pravico do začasnega spremljevalca se je v šolah izvajala tako, da otrok fizično pomoč dobi pri dejavnostih, ki jo potrebuje. Šola pomoč zagotavlja s svojimi zaposlenimi, ki jih financira ministrstvo. Dejavnosti, pri katerih otrok potrebuje pomoč, določi posebna strokovna skupina, ki pripravlja in potem tudi evalvira individualizirani program, pri tem pa sodelujejo tudi starši. Če šola tega s svojimi zaposlenimi ne zmore ali otrok potrebuje ob sebi še eno osebo, potem šola zaprosi za dodaten kader, ki ga ministrstvo tudi odobri. Pri tem ministrstvo ne tehta strokovnih argumentov, ampak seveda moramo odgovorno preveriti tudi kadrovsko in organizacijsko strukturo šole. To je tudi tisto, za kar smo sami kompetentni pri tej odločitvi. Skratka, ni naša ni naša naloga, da strokovno tehtamo, ampak predvsem pogledamo, kako je s kadrovsko in organizacijsko zapolnjenostjo. Kateri organ ministrstva, v kakšni sestavi, na podlagi katerega pooblastila odloča o tem, katera odločba o usmeritvi se bo glede zagotovitve spremljevalca realizirala in v kolikšnem deležu, deležu, ste tudi spraševali. Vsaka šola ima svojega svetovalca, ki pregleduje skladnost organizacije šole z normativi in standardi ter usklajuje tudi sistemizacijo. Edini kriterij za odobritev dodatne sistemizacije delovnega mesta začasnega spremljevalca je, da šola utemelji, da fizične pomoči začasnega spremljevalca ne more zagotoviti s svojimi že zaposlenimi. Pravna podlaga za odobritev dodatnega kadra na podlagi vloge šole pa je v pravilnikih, ki urejajo normative in standarde za izvajanje posameznih programov v vzgoji in izobraževanju.

v celoti, ker jo je pripravila komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, drugače se otrok ne more enakopravno z ostalimi sošolci vključevati v osnovnošolski program, ki ga po Ustavi jamči in financira država. Torej jamči in financira tudi posebne pogoje, med katere spada spremljevalec. In ne razumem, če piše v odločbi zelo jasno, zelo jasno, da je otrokova pravica, da se mu zagotovi sprehod, zakaj se ta ne zagotovi? Kako lahko utemeljite, da enemu otroku v skladu s pravilniki in normativi za izvajanje osnovnošolskega programa v osnovni ali pa posebni šoli ena komisija na nam nepoznani pravni podlagi na ministrstvu za šolstvo odloči drugače, kot je določeno v odločbi o usmeritvi? Ta zadeva ne gre, odločba je zakon, treba jo je v korist otroka izvajati. In če se odločba izvaja ena tako, druga drugače, je to arbitrarno in diskriminatorno početje, ker se diskriminacije delajo tudi med otroci.

Hvala lepa. Podatki, ki sem vam jih prebrala, so podatki, ki so zanesljivo javno lahko objavljivi. Razumem pa tudi vaše vprašanje, na katerega sedaj nimam konkretnega oziroma natančnega odgovora, ker mi ga sodelavci niso pripravili. Lahko tudi z razlogom, da moramo spoštovati tudi osebno varstvo podatkov, vendar pa to bomo preverili in v primeru, da vam še lahko podam ta zelo specifičen odgovor na vaše vprašanje glede na posameznika, vam bomo to tudi pripravili. Kot rečeno, zdaj tega odgovora nimam, lahko si razlagam to tudi s tem razlogom spoštovanja osebnih, individualnih podatkov. Kar se pa tiče samih naših odločitev, kako in kaj, pa kot sem vam rekla. Mi dobimo na podlagi strokovne komisije potem v presojo na naši strani, kjer kjer pa sledimo kazalnikom, ki so bolj povezani s samim upravljavskim delom posamezne šole, vendar bom pa hkrati tudi povedala, da smo dejansko v letošnjem letu vse vloge, ki so prispele, tudi pozitivno odobrili. Morebiti sprašujete kaj za nazaj, za kakšno zadevo, to je treba razčistiti. Še posebej recimo če gre za kakšna individualna vprašanja, bi tudi svetovala in prosila, če se lahko posamezniki kar neposredno s svojim konkretnim primerom obrnejo, pa bomo pogledali, na kakšen način lahko pomagamo oziroma pojasnimo za te individualne konkretne primere. Tisto, kar lahko rečem ta trenutek, pa je, da smo končno vzpostavili en sistem, s katerim lahko zdaj celovito spremljamo, in verjamem, da nam bo ta pomagal tudi nadoknaditi vsa ta odprta vprašanja pa tudi razumevanja, na katera tudi sami že ves čas opozarjate. In je tudi pravilno, da to počnete, in se vam zahvaljujem.

s posebnimi potrebami. 660 jih je tukaj z začasnim spremljevalcem, pri katerih se očitno pravni red in Ustava Republike Slovenije kršita. In ne zmoremo premika na bolje. In če sem jaz povedal, da imamo 660 otrok z začasnim spremljevalcem, kako mi ne more ministrstvo odgovoriti, da jih ima na primer 50 celega spremljevalca, 100 jih ima 0,25 delovnega mesta spremljevalca, 10 jih ima 0,5 delovnega mesta spremljevalca. To je preprosta zadeva za osnovno šolo. In tukaj ne sme biti vprašanja. Predvsem je pa ključno to, kako si lahko na ministrstvu dovolite, da tolmačite in izvajate zakonite odločbe o usmeritvi na različen način, na svoj način. To je zakon, ki se izvaja tako, in ne more se ne more se drugače. Rad bi samo še to, ministrica, še enkrat povedal, mislim, da bi lahko tudi iz drugih občin ljudje, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami, potrdili, tam, kjer se je takšnemu otroku skladno z odločbo o usmeritvi zagotovil spremljevalec v celoti delovnega mesta, je bil napredek otroka jasen in evidenten, koristili smo otroku, njegovi družini, šoli. Tam, kjer se to ne naredi, se dela otrokom nepopravljiva škoda. Tudi sošolcem v razredu, ker ne more normalno razred funkcionirati. Kako ministrstvo ob vsej tej svoji intelektualni kapaciteti, tudi vas zraven štejem, spoštovana gospa tega ne more dojeti in krši pravice otrok eklatantno, evidentno v Republiki Sloveniji. In pri tem karavana gre dalje. Mi na to opozarjamo, opozarjamo. Na to opozarjajo šole, starši. Tu zadaj so otroci. Gospa ministrica, jaz ne razumem, zakaj lahko na isti šoli z isto odločbo en otrok dobi 0,25 delovnega mesta spremljevalca, drugi pa celo delovno mesto spremljevalca. Obema pa odločba o usmeritvi določa, da jima pripada za osnovni in razširjen program te celotno delovno mesto spremljevalca. Vidite, to je naš problem. Gospa ministrica, to je vaš problem. Upam, da ga boste rešili ali pa prevzeli odgovornost za to. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v četrtek v okviru glasovanj. Sedaj pa ima besedo gospod Janez Moškrič. Postavil bo vprašanje ministru za zdravje gospodu Janezu Poklukarju, ki je odsoten. Zato prosim, da poveste, ali želite pisni ali ustni odgovor. Ustni odgovor na naslednji seji, zato ga bom tudi zastavil. Spoštovani! V Republiki Sloveniji je javno zdravstvo dostopno vsem prebivalcem, nujne medicinske oskrbe so deležni vsi, ne glede na stopnjo in status zavarovalnih pravic. Hkrati imamo v ustrezni zakonodaji in pravilnikih podrobno opredeljeno skrb in odgovornost posameznika, da pri svojem delu ali izven njega ravna odgovorno in varno. Podrobno je določeno, kako mora delodajalec poskrbeti za zaposlenega in kaj so odgovornosti zaposlenega in samozaposlenega. Še več, če s svojim nevestnim in neodgovornim ravnanjem ogrozijo svoje življenje in zdravje ali življenje in zdravje posameznika, smo, so materialno in kazensko odgovorni in tvegamo, tvegajo izgubo določenih zdravstvenih pravic, ki so nam zagotovljene na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in ostalih prostovoljnih zavarovanj, ki so možna na ozemlju Republike Slovenije ali izven. Če se vsi delodajalci, samozaposleni ter zaposleni tega zavedamo, saj so sankcije podrobno opredeljene v 76., 77. in 78. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu, se tega očitno ne zavedamo v primeru odgovornega ravnanja v času razsajanja virusa covida-19. Če plastično prikažem, tukaj je moja mapa od prejšnjega delovnega mesta kot samostojnega podjetnika, nujno sem moral imeti izjavo o varnosti z oceno tveganja. Če tega ne bi imel, mi pravi prvi odstavek 76. 76. člena, da se z globo od 2 tisoč do 40 tisoč evrov kaznuje za prekršek take narave. Potem so tukaj spričevala o varnem delu, ki ga mora vsak delodajalec in delavec permanentno obnavljati, potem gre tukaj za zaščitno opremo, v mojem primeru čelada, varnostni pas, primerna delovna obleka, obutev in tako naprej. To je vsa potrebna zadeva za neko delovno mesto v tej Republiki Sloveniji. bi kaj od tega umanjkalo in bi se zgodila nesreča, bi bilo hudo narobe. Na drugi strani imamo pa virus covida-19, kjer se lahko zaščitimo z masko. Zato vas sprašujem: Ali je smiselno ukrepati tudi v primeru nalezljive bolezni virusa covida-19 in uvesti soodgovornost posameznika, ki ni upošteval ukrepov za zajezitev in varno sobivanje z virusom covida-19 ali je celo zavestno kršil ukrepe ter s tem hudo ogrozil svoje zdravje in zdravje ljudi okoli sebe? V mislih imam delno povračilo stroškov zdravljenja ali druge oblike participacije. Zanima me: Ali je tako razmišljanje tudi v drugih državah Evropske unije, saj iz medijev lahko razberemo, da nekatere države sveta resno razmišljajo v to smer? Zato vas prosim za odgovor Hvala lepa. Dobili boste odgovor na naslednji seji. Naslednja je na vrsti mag. Elena Zavadlav Ušaj. Postavila bo vprašanje ministru za okolje in prostor mag. Andreju Vizjaku. SDS):** Hvala za besedo, podpredsednica. Prav lepo pozdravljen, minister ter ostali kolegice in kolegi! Moje poslansko vprašanje se bo nanašalo na problematiko asfaltne baze v v Vrtojbi, in sicer predvsem zaradi tega, ker se tako Evropska unija kot naša država precej trudimo z vlaganji v zeleno tehnologijo. In tudi zato moramo napeti vse sile, da vsako vsako onesnaženje, vsaka odstopanja od tega, kar bi nakazovalo na škodo zdravja ljudi, poskušamo čim bolj omiliti.

pri tej problematiki, saj je obiskal občino Šempeter-Vrtojba in civilno iniciativo, ki je sodelovala pri pogovorih in tudi v katero so se združili zainteresirani krajani in krajanke na tem območju. In seveda smo takrat izmenjali kar nekaj problemov in raznih podatkov, da je potem lahko tudi minister pristopil k tej problematiki, da je potem tudi poizvedel, v kateri fazi naprej na pristojnih službah so dokumenti.

pojasnilo glede presoje vplivov na okolje in glede vplivov okoljevarstvenega dovoljenja. Pristojne službe so podale, da okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno, ker je obratovanje tega obrata z manjšo kapaciteto. Vsekakor pa se pokazalo, da bi bilo treba po mnenju civilne iniciative in v skladu z uredbo o posegih v okolje izvesti postopek za presojo vplivov na okolje. To je bilo prvo dejstvo, ki kaže na spremembo. Drugo pa so tudi zračni posnetki, ki kažejo na to, da je asfaltna baza delovala že pred zakonskim rokom, in sicer pred letom 1967; in zato bi bilo treba po mnenju iniciative tudi pridobiti gradbeno dovoljenje. Pa me sedaj zanima; V kateri fazi reševanja je vloga na inšpekcijskih službah? Kaj so inšpekcijske službe v nadaljevanju ugotovile, da bi se ta problematika nekako le rešila in premaknila en korak naprej?

postopke in tudi svojo angažiranost na tem konkretnem projektu, tudi z obiskom v občini, delim tudi jaz s civilno iniciativo, z vami in s krajani skrb, da ob obratovanju takšnega objekta ne pride do škodljivih vplivov in učinkov na zdravje bližnjih krajank in krajanov. Zelo pogosto se dogaja, da

pojavijo zaradi širitve naselij kar naenkrat sredi naselja ali zelo v bližini hiš in ostalega. In seveda začne to krajane motiti. Tudi ozaveščenost ljudi se z leti krepi. To, kar je bilo pred petdesetimi leti za marsikoga sprejemljivo, danes več ni sprejemljivo in zaradi tega se pojavljajo nove zahteve ljudi glede takšnih objektov, kot je ta konkretna asfaltna baza. Seveda precej je tudi na občini. Občina namreč s prostorskim načrtovanjem umešča takšne objekte v prostor oziroma z namensko rabo na določenem območju omogoča ali pa tudi ne takšne objekte. In zato je del prihodnjih aktivnosti v zvezi s to asfaltno bazo seveda tudi na prostorskem načrtovanju oziroma umeščanju v prostor takšnih objektov v okolja, kot je v tem primeru v tej občini.

z navedenimi problemi, s katerimi se soočajo zaradi obratovanja te asfaltne baze Vrtojba, ter priložila poročilo Kakovost življenja v Vrtojbi, ki ga je izdelalo mednarodno društvo za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green. Ministrstvo je proučilo to poročilo ter ugotovilo, da da vključuje informacije o stanju okolja, in sicer onesnaževanje tal, onesnaževanje podtalnice, hrup, emisije, snovi v zraku in prašne delce ter tudi vprašanje glede potrebnosti okoljevarstvenega dovoljenja asfaltne baze ter predpisov in ukrepov, ki se v asfaltnih bazah uporabljajo za zmanjševanje. Mi smo seveda tej civilni iniciativi odgovorili na to z dopisom 8. 11. tega leta.

Torej če zelo strnem, tudi občina Šempeter-Vrtojba je v občinskem prostorskem načrtu že spremenila namembnost za zemljišče na območju asfaltne baze. Ministrstvo za okolje in prostor bo tudi poskrbelo, da bo delovanje baze v Vrtojbi v okviru pooblastil inšpekcije Republike Slovenije za okolje redno spremljano glede izpolnjevanja vseh okoljskih predpisov, zato smo tudi že kar nekaj inšpekcijskih nadzorov imeli v preteklosti. Na inšpekcijskem nadzoru recimo konec lanskega leta je bila tudi podana izjava zavezanca, da asfaltna baza ne predeluje, niti ne uporablja recikliranih asfaltnih zmesi. Glede Glede na navedbe v tem poročilu o meritvah iz leta 2018 gre v bistvu za 80-tonsko asfaltno bazo, ki je bila proizvedena leta 1973. Zavezanec je tudi inšpektorju podal pisno izjavo v zvezi z morebitnimi spremembami posegov v okolje. ki pač ima to bazo, je v pisni izjavi zagotovil, da na asfaltni bazi niso izvedli sprememb posega v okolje, za katerih bi bil po uredbi potreben predhodni postopek. Glede na ugotovitve na izrednem inšpekcijskem nadzoru, pridobljenem tolmačenju veljavne zakonodaje in izjavah zavezancev ugotavljamo, da za obratovanje te baze ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja.

civilna iniciativa meni, da ni bil podan odgovor v istem delu, ali asfaltna baza potrebuje gradbeno dovoljenje. Kajti po odločbi iz leta 1965 je navedeno v 1. točki, da je dovoljenje za to, da se dovoljuje črpanje gramoza na zemljišču, kot je razvidno iz priložene dokumentacije, in pod 4. točko, da pred pričetkom del v asfaltni bazi mora cestno podjetje zaprositi za tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja, s katerim se predpišejo tudi morebitni drugi tehnični varstveni ukrepi. In v tem delu dejansko, ker je z zračnih posnetkov razvidno in ker ima asfaltna baza samo to dovoljenje in nič drugega, civilna iniciativa meni, da v tem delu inšpekcija ni podala dovolj konkretnega odgovora. In jih zanima, kaj bodo v zvezi s tem preverili; tudi glede na to, da je Kolektor CPG predložil odgovor, da ni

bilo treba po njihovem mnenju narediti več in vložiti več truda, da bi se prišlo do pravih rezultatov. Hvala.

na vse detajle civilne iniciative, ki izpostavlja ta problem. Kot sem povedal, smo poslali odgovor 8. novembra, torej prejšnji teden, in seveda v nadaljevanju, če nismo zadovoljivo pojasnili vseh teh zadev, ki ste jih sedaj izpostavili, vas seveda prosim, da civilna iniciativa izpostavi potrebo ali pa zahtevo po dodatnem pojasnilu vseh teh detajlov v zvezi z veljavnostjo dovoljenj iz prejšnjega, lahko rečem, tisočletja, ne samo stoletja. In bomo tudi odgovorili, tudi skozi tolmačenje gradbene zakonodaje, kaj se smatra za pridobljeno gradbeno dovoljenje, to se pravi gradnja pred katerim letom. Kajti morate vedeti, da so se predpisi precej spreminjali v tem času, dopolnjevali in nadgrajevali, zato so določeni objekti starejšega datuma tako ali drugače upoštevani; in bomo to tolmačenje tudi še dali, če je to seveda še problem. Kar se tiče formalnosti, bomo odgovorili na vse, zato vas prosim, da naj zahtevajo dodatna pojasnila glede na naš odgovor z 8. Zagotavljam pa vam, da bomo z inšpekcijskimi nadzori, to se pravi permanentno in dosledno, nadzirali izvajanje spoštovanih prepisov glede mejnih vrednosti in ostalega obratovanja te asfaltne baze, ker se zavedamo, da je ta problem tam pereč. Zato bomo nenehno to spremljali in hkrati tudi ukrepali v primeru nespoštovanja predpisanih ukrepov, mejnih vrednosti ali kakršnih drugih odstopanj od veljavne zakonodaje. Po eni strani si tudi mi želimo ta problem rešiti. Jaz se strinjam, da dostikrat določeni objekti, ki so bili sprejemljivi pred desetletji, danes niso več sprejemljivi. Ključna je pri tem, kot sem povedal, občina. In občina je že začela s temi postopki. Res pa je veliko problemov glede pridobljenih pravic, kajti gospodarski subjekt tam posluje v skladu z veljavnimi predpisi, veljavnimi dovoljenji. Spremembe niso mogoče, kar tako se mu pa tudi tega dovoljenja ne da odvzeti. Mi bomo seveda skrbno spremljali, da pri tem svojem obratovanju spoštuje vse predpise, in s tem bomo maksimalno varovali zdravje ljudi in tudi izpostavljenost ljudi negativnim vplivom.

Nadaljujemo. Gospod Primož Siter bo postavil vprašanje ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožetu Podgoršku, ki je odsoten.

Tudi industrijska množična živinoreja predstavlja enega izmed večjih globalnih okoljskih onesnaževalcev, ker med drugim prispeva znaten delež izpustov toplogrednih plinov. Kot kmetijska, kot gospodarska panoga je torej eden ključnih deležnikov v poglabljanju globalne podnebne krize in tudi njenih lokalnih vplivov. Na ozemlju Republike Slovenije med kmetijskimi panogami prednjači ravno živinoreja, kar je seveda problematično tako v luči okoljske, podnebne krize in kar posledično kliče po učinkovitih rešitvah na področju tudi pravičnega prehoda za kmete. V zvezi s tem pa ministra za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano prosim, da mi odgovori na naslednja vprašanja, in prosim, da to stori ustno na naslednji seji: seji: Na kakšen način Republika Slovenija v svojih podnebnih politikah upošteva dejstva o okoljski in podnebni škodljivosti množične živinoreje? Katere zaveze je in bo Vlada Republike Slovenije sprejela v smeri zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov v živinorejski panogi? Na kakšen način se na področju živinoreje v Sloveniji udejanjajo zaveze pariškega sporazuma o podnebnih spremembah? Katere zaveze so predstavniki Vlade Republike Slovenije na aktualnem podnebnem vrhu v Gasgowu sprejeli na področju manjšanja ogljičnega odtisa odtisa skozi živinorejsko panogo? Katerih ukrepov se lahko nadejajo slovenski kmetije v skladu s smernicami pravičnega prehoda? Najlepša hvala službam Državnega zbora. Želel bi, da minister, kot rečeno, odgovori ustno na naslednji seji.

Spoštovani minister! Luka Koper je bila v preteklih dneh, v preteklem mesecu deležna velike medijske pozornosti. Ogromno se je govorilo še o enem v vrsti političnih kadrovanj in čistk, ki jih izvaja ta vlada.

in od katerih, ker jim je bilo to očitno nekoč nekako obljubljeno, se nočejo posloviti. Zanima me: Ali držijo navedbe, da se Madžarom znova obeta možnost nakupa, in to 46 tisoč 46 tisoč kvadratnih metrov zemljišč, ki sicer niso v lasti Luke Koper, a so zajeta v njenem prostorskem načrtu? Gre za zemljišča, ki so v trenutni lasti Intereurope, glavni lastnik Intereurope je pa Pošta Slovenije, ki je državna, ki je v državni lasti, ima vlada vse ingerence nad njo. Vsa ta zemljišča, o katerih govorimo, so zajeta v prostorskih načrtih Luke Koper, zato so tako z vidika njenega razvoja kakor z vidika razvoja Slovenije silno pomembna, saj Luka Koper je okno v svet. Ti madžarski apetiti pravzaprav niso nič novega. Obljubljala jim je že koalicijska partnerka SMC, ki je vodila vlado;

V Poslanski skupini SAB smo že tedaj poudarjali, da je šokantno, s kakšno lahkoto se država odpoveduje tako velikim zemljiščem, hkrati vemo, da zemljišč Luki Koper primanjkuje. V stranki SAB temu ostro nasprotujemo in me zanima: Kaj boste vi storili kot infrastrukturni minister, ki bi morali braniti to naše okno v svet, to našo luko pred drugimi apetiti, da se lahko zadeve naprej normalno in učinkovito razvijajo? Hvala lepa.

so vrata v svet, ker skozi okno lahko samo gledamo, skozi vrata vstopamo. In to venomer poudarjam, kako je pomembna Luka Koper ne le za slovensko gospodarstvo, ampak tudi za gospodarstva in razvoj gospodarstev tudi ostalih držav zaradi tega, recimo, ker zlasti kar se tiče avtomobilske industrije in tako naprej, je Luka Koper res izvrstna priložnost. Verjamem, da se bo s tem, ko je tako fleksibilna in tako dalje, da se bo krepila, zlasti potem ko bomo zgradili drugi tir, ki ga gradimo pospešeno.

metrov zemljišč v lasti Intereurope s strani Madžarske in tako dalje, ki pač niso del območja pristanišča, a jih zajema njen prostorski načrt. Tukaj moramo biti samo previdni. Naj pa povem eno stvar. V lanskem letu

veliko zemljišče je odkupila država. Pogajanja so trajala dolga leta in smo jih lansko leto zaključili. Ta trenutek je to še vedno last Republike Slovenije in se razpravlja pač o tem – mi že imamo od Luke Koper seveda prošnjo o tem, da to damo koncesionarju, kar je Luka Koper, in o tem se zdaj vije diskusija, ampak to ni povezano s tem. Glede Intereurope. Glejte, mi s temi informacijami ne razpolagamo in težko rečem, kaj je na tem. Težko rečem, ker s temi informacijami ministrstvo ne razpolaga. Mislim zdaj, če razpolaga Luka Koper, če razpolaga Intereuropa, tega pa jaz ne vem, ker gre za gospodarske subjekte. Ampak zagotovo pa je potrebno zagotoviti Luki Koper dodatna zemljišča, dodaten prostor za njen razvoj. In ne le samo na območju pristanišča, ampak tudi izven območja pristanišča. Zaradi tega govorimo o zalednih terminalih, kot so lahko pri Sežani. Povejte mi to, če so videli Slovaki in Avstrijci oziroma Nemci, Tengelmann, priložnost, da razvijejo v Sežani velik logistični center, verjamem, da je to priložnost tudi za Luko Koper. Zakaj ne bi Luka Koper tudi imela velik zaledni logistični center na območju Sežane in prostor na območju Beltincev? Ker ima Luka Koper že približno polovico zemljišč v lasti, tam je treba konsolidirati še ostala zemljišča, dokupiti, kar je potrebno, in zgraditi velik logistični terminal, ki bi lahko razvijal dodatno Luko Koper. Torej ne govorimo samo o zemljiščih na območju pristanišča, da jih tam Luka Koper potrebuje, ampak tudi izven tega. več materiala iz Luke Koper se ta trenutek skladišči v Gradcu in v Beljaku kot pa kjerkoli v Sloveniji. Zdaj nečesa ne razumem. Zakaj mi nismo dali Luki Koper priložnost, da bi tukaj skladiščili, tukaj imeli to logistiko in zraven tudi lahko proizvodno dejavnost in tako dalje. Saj ne gre samo za kontejnerje.

v Beljaku gradijo velike logistične centre za severnojadranske luke. In mi moramo res priti na to, da omogočimo Luki Koper kot našim edinim vratom v svet pogled proti zahodu, če želite. Najsevernejši jadranski luki moramo omogočiti pač to, da se lahko nemoteno razvija in uporabno zemljišča in hitro povezavo proti osrednjemu delu, proti srednji Evropi skozi drugi tir. Pa drugi tir ne bo dovolj, bojo potrebni še ostali dodatni infrastrukturni projekti na železnicah, da bi bil ta prevoz tovora hitrejši. hitrejši. Kar se pa tiče teh stvari, ki ste jih omenili glede Intereurope in tega, mi s temi podatki, da bi lahko odgovoril brez špekulacije, ne razpolagamo.

Tudi me veseli, da se zavedate pomena tega območja, ki je trenutno na območju luke, ampak možnosti razvoja območja, tudi logističnega centra, kjer je pač en velik logist bila včasih Intereuropa, dokler niso s kadrovskimi špekulacijami tudi njo sesuli.

S tem je pravzaprav vse skupaj v prenesenem pomenu v upravljanju države in vlade vsakokratne, ker vpliva na kadrovsko in ostalo politiko pri tem. Tako bi bilo prav, gospod minister, da bi … Ker o tem se govori, jaz ne vem, se je treba pozanimati. Mislim, da ni to koristno, da gre kar nekje v zasebne roke in tisti se bo jutri odločil, da tega pač ne bo dopustil, ne bo vključil – in kaj bom potem delali? Tako je bolje, da ostane to še pod ingerenco

zaenkrat ne razpolagamo z informacijami, da bi bilo to res. Lahko pa rečem stvar. Se ne strinjam s tem, ko ste rekli,

Enostavno vlada ni tista, ki lahko reče karkoli pri razvoju Luke Koper, ampak imamo za to Slovenski državni holding, ki imenuje nadzornike, potem upravo in tako dalje. Zaradi tega imamo sistem korporativnega upravljanja v Republiki Sloveniji tudi tako sestavljen

kdor je minister za infrastrukturo, ampak gre za to, da imajo pač svoje strategije, svoje načrte, ki niso iz leta v leto ali pa skozi štiri leta različna ali drugačna. Glejte, jaz lahko povem, da bom glede teh zemljišč spremljal situacijo, pa da vidimo, kaj je. Ampak samo, da se govori, je pa mnogo premalo, da bi lahko karkoli kaj naredili. Najlepša hvala.

Ker meni je še vedno to čudno. Govori se in je občutljivo to področje. Se je govorilo pred leti z Madžarom, se je iskalo stik z Madžari ponovno, ko je bil že projekt drugi tir zaprt, se jih je zopet hotelo vleči v zadevo. Ampak dajanje zemljišč ob meji na tako pomembnem območju, kot je Luka Koper, če je to res, je škandalozno. oziroma ki so naši predniki doživljali hudo obdobje pod tujim škornjem, so še posebej razburjeni in jezni. Tako se govori, dragi moj minister. Zakaj v samostojni Sloveniji sploh razmišljamo, da bi dajali zemljo tujcem, sploh na takem občutljivem območju? Borili smo se za to, ne samo zdaj na koncu, cel čas, skozi zgodovino, da bi bili na svoji zemlji svoj gospodar. V predvideni prodaji zemljišč, ki so posredno v rokah države, vam je to omogočeno, da imamo. Ker vpliv imamo na kadrovsko politiko in tudi na državni holding. Zato tudi predlagam na to temo, da o prodaji zemlje tujcem na razvojnem območju slovenske Luke Koper, naših vrat v svet, spregovorimo tudi na Državnem zboru. Hvala lepa.

vprašanje za gospoda Poklukarja, pa od njega bi potem tudi zahteval ustni odgovor naslednjič na naslednji seji. Epidemija covida je tudi na področju stisk učencev prinesla dodatne težave. Rad bi posebej izpostavil predvsem povezavo med osebnimi in duševnimi stiskami in učnimi težavami učencev in dijakov, na katero sem tudi opozarjal vašo kolegico ministrico za izobraževanje gospo Kustec na prejšnji seji. In o duševnih stiskah lahko govorimo tudi na različnih ravneh in tu pride definitivno do povezave med samimi učnimi težavami in duševnimi stiskami, ki pa jih je žal ta epidemija covida poglobila, poglobila, tudi spet dvignila na površje in so zadeve dosti bolj problematične in kaotične, kot si človek predstavlja. Na splošno, ko govorimo o duševnih stiskah mladostnikov in otrok, je treba biti zelo specifičen. V Sloveniji bi potrebovali več strokovnega kadra, več kliničnih psihologov. Zato vas bom tudi vprašal kot ministra: Kako na ministrstvu ocenjujte stanje na področju klinične psihologije? O katerih težavah vam poročajo s terena? Koliko kliničnih psihologov manjka po vaši oceni? Ali načrtujete spremembo financiranja specializacij in klinične psihologije? Če da: Kakšna je časovnica, v kolikšnem času lahko pridobimo vsaj osnovno število dodatnih specializantov? Pa bom to bolj ponazoril s številkami. Vsi dobro poznate oziroma poznamo to

v primerjavi z leti od 2015 do 2019 v letu 2020 bilo kar 72 odstotkov več mladostnikov in otrok, ki so razmišljali oziroma ki razmišljajo ali celo grozijo s samomorom, kar je dejansko zastrašujoče in ne samo premisleka potrebno, ampak dejansko reakcije in čimprejšnje

zdravju mladostnikov in otrok še bolj poznalo oziroma da bodo mladostniki in otroci potrebovali še več neke strokovne podpore kliničnih psihologov, ki jih žal na tem področju primanjkuje. Hvala. Hvala lepa. Odgovor boste prejeli ustno na naslednji seji. Prosim, če izklopite mikrofon. Hvala. Naslednji ima besedo mag. Andrej Rajh. Postavil bo vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospodu Janezu Ciglerju Kralju. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani minister, kolegice poslanke in poslanci! Pretekli teden ste skupaj z ministrom za zdravje in predsednicama obeh reprezentativnih sindikatov na področju zdravstva in socialne nege podpisali sporazum o plačah in s podpisom dogovora ste se zavezali k boljšemu vrednotenju plač za približno 200 poklicev v socialnem varstvu in zdravstvu. To pomeni, da okoli 35 tisoč zaposlenih v teh dveh dejavnostih bo predvidoma že meseca decembra dobilo boljšo plačo od 4 do 24 odstotkov. V SAB to seveda pozdravljamo. Nas pa zanima glede na to, da se bodo plače povišale in da v proračunskih pozicijah, ki jih bomo obravnavali v tem tednu, niso razvidna sredstva, pravzaprav zanima: Na kakšen način bo Vlada ta sredstva zagotovila? Govorimo namreč o približno 120 milijonih evrov in nam se zdi v SAB pošteno in pravično, da če Vlada sklene z nekom dogovor, ki ima finančne posledice, da za ta dogovor potem zagotovi tudi sredstva, drugače imamo občutek, da se je sklenil dogovor s figo v žepu. Pa me zanima: Na kakšen način bodo ta sredstva zagotovljena? Še posebej ob dejstvu, da smo nekako slišali zelo tak, bom rekel, mogoče celo vehementno, da se Vlada strinja s povišanjem cen oskrbnin v domovih za upokojence za 5,6 procenta. In to predstavlja, bom rekel, namesto božičnice, kot je pač koalicija večkrat obljubljala božičnico za 500 evrov, so dobili pač

Lahko rečem na začetku, da vsekakor sam ne bi uporabil take besede za eno povišanje plač, ko je bilo ob parafi dogovora izjemno slavnostno vzdušje, tako na strani predstavnic obeh sindikatov, ključnih sindikatov za zdravstveno nego in socialno varstvo, in na drugi strani tudi naju s kolego Poklukarjem. Vsi skupaj smo ocenili, da je ta dogovor dejansko na eni strani nujen, na drugi strani pa izjemno dobrodošel za vse te poklice, na katerih pravzaprav sloni naša družba, še posebej v takih preizkušnjah, kot je covid epidemija. Kot minister za področje socialnega varstva bom sicer odgovoril le za področje, ki se nanaša na resor, za katerega sem pristojen. Moram povedati, da sem vesel in ponosen še vedno, da smo s slavnostno parafo in skorajšnjim podpisom dali pomemben pečat dogovoru o potrebnem, prepotrebnem dvigu plač za poklice, ki so bili in so nepogrešljivi vsa ta leta poprej in so toliko bolj nepogrešljivi pri soočenju z epidemijo in so osrednji temelj za učinkovito delovanje mreže socialnega varstva v naši državi. Govorim seveda o zaposlenih v domovih za starejše, zaposlenih v varstveno-delovnih centrih, v centrih za usposabljanje delo in varstvo, zaposlenih v pomoči na domu in v centrih za socialno delo. Že od pričetka mandata je naša ključna prioriteta poleg bolj učinkovitega in pravičnega trga dela in bolj življenjskih socialnih družinskih transferov celovita skrb za starejše. S tem dogovorom dosegamo pravzaprav dva cilja: pravičnejše plačilo za opravljeno delo vseh teh, ki so zaposleni, in tudi za zaščito stanovalk in stanovalcev v domovih za starejše ter posebnih socialno-varstvenih zavodih, ki potrebujejo seveda vsakodnevno intenzivno zahtevno nego. Delo zaposlenih v socialnem varstvu in tudi v zdravstveni negi ni le služba. Je poslanstvo. Na delovnih mestih, kjer zaposleni izvajajo osnovno in socialno oskrbo, se večini zaposlenim plače zvišujejo za 3 do 4 plačne razrede. Pri zdravstvenem kadru v socialno-varstvenih zavodih pa se bodo plače povečale za 4 plačne razrede. razrede. Recimo, srednji medicinski sestri za slabih 200 evrov bruto. Mislim, da obstaja v naši družbi širok konsenz o tem, da so ti dvigi prepotrebni in gotovo prepozni, ampak bolje sedaj kot nikoli. Na posameznih delovnih mestih strokovnih delavcev v centrih za socialno delo in domovih za starejše, torej socialni delavec, psiholog, ki jih zelo manjka mimogrede, koordinator za pomoč na domu, pa se bodo plače povišale za dva plačna razreda. Torej gre za najbolj obremenjene poklice v zdravstvu in sociali. Dvig plač je bil nujen in konsenz zato širok. Ravno zato so ta pogajanja bila rekordno kratka. Mislim, da smo vsi deležniki prepoznali nujnost tega dviga plač. In sedaj k črpanju sredstev za ta dvig plač, za teh 37 milijonov evrov, kolikor znaša delež za socialno oskrbo. Višje plače se bodo, kot smo večkrat že skupaj predstavili s sindikati, črpale v višini 17 milijonov evrov iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v višini 4,2 milijona evra iz proračuna Republike Slovenije in v razliki do zneska 37 milijonov evrov iz oskrbnin. Skupaj s sindikati, Skupnostjo zavodov, ki je bila stalno prisotna na teh pogajanjih, smo ocenili, da si nihče ne želi dviga oskrbnin, da smo pa izčrpali vse ostale vire v takšni meri, kolikor smo mogli in da je ta dvig oskrbnin za največ 5,6 odstotka utemeljen in razumen, nenazadnje pa bodo stanovalke in stanovalci deležni boljše oskrbe od bolj zadovoljnih

socialnem varstvu, ker gre res za garaške poklice, slabo plačane. Tudi zaradi tega se domovi in varstvene institucije soočajo s pomanjkanjem kadra, še posebej v obmejnih področjih, kjer si lahko za isto storitev izvajalec, zaposlen, dobi bistveno boljšo plačo in tega, seveda, mi nikakor ne problematiziramo. Problematiziramo pač ta dogovor,

problematiziramo in opozarjamo. Večkrat opozarjamo, da ko so bile stranke vladne koalicije v opoziciji, so večkrat obljubljale božičnice za 500 evrov, sedaj pa nekako dobimo občutek, da se varovancem da se varovancem domov za upokojence ali pa drugim koristnikom teh storitev iz srca podarja podražitev za 5,6 odstotka. Seveda to pomeni 35 evrov, približno, za oskrbnino v dvoposteljni sobi za osnovno oskrbo, pri čemer pa moramo vedeti, kajne, da so se pokojnine letos povišale le za 2,5 odstotka. Na primer to pri pokojnini, ki znese 600 evrov, pomeni 15 evrov mesečno in torej ta dvig, dvig na eni strani pokojnin, ne pokrije stroškov povišanja oskrbnine in na to mi opozarjamo. Nas zanima: Na kak način se bo to rešilo? Še enkrat poudarjamo, ne zdi se nam pravično, da če se Vlada dogovarja z nekom, da ne zagotovi sredstev.

točka, okoli katere mislim, da obstaja širok konsenz, je, da so bile in so plače vseh zaposlenih v socialni oskrbi, zdravstveni negi, prenizke in da so bile predolgo prenizke. Ravno zaradi tega smo prepoznali nujnost tega dviga plač in ta dvig plač ni majhen. Za primer sem navedel primer srednje medicinske sestre v domu starejših, ki se ji bo plača, ko bo naš dogovor tudi podpisan in realiziran, zdaj je že parafiran, dvignila za slabih 200 evrov bruto. Dejansko se bo zaposlenim v zdravstveni negi v domovih za starejše povišala plača za 4 plačne razrede, sicer pa v socialnem varstvu za 3 do 4. Za dva plačna razreda se bo povišala tudi tistim, ki delajo v centrih za socialno delo in socialnim delavcem v domovih za starejše. Torej, to je ključno, to je prva točka, o kateri obstaja širok konsenz. Ravno zaradi tega, ker smo vsi skupaj prepoznali, da je nujen ta dvig plač, če hočemo zagotoviti kakovostno oskrbo in predvsem dostojno ali pa bolj dostojno plačilo vsem, ki ta poklic – ki je še več kot poklic, tudi poslanstvo –, opravljajo, da moramo te plače zvišati. Sami ste izpostavili tudi veliko, veliko težavo oziroma velik izziv v obmejnih območjih. Sam sem doma s Koroške in gotovo preveč teh kadrov odhaja po boljše plačilo čez mejo. Ravno to je motivacija, da te plače dvignemo. Lahko rečem, da ko sem že po tej parafi obiskal v sklopu vladnega obiska jugovzhodno statistično regijo pretekli četrtek in petek, so bili odzivi na dvig plač dobri plač dobri in bilo je pripoznano, da so nujni. Seveda so pa predstavniki stanovalcev v svetih zavodov izpostavili vprašanja, za koliko se bo ta oskrbnina povišala zanje. Ko sem jim razložil, da je dvig plač razdeljen med zdravstveno blagajno, proračun in v enem delu na največ 5,6-odstotno povišanje oskrbnin, sem nekako spoznal, da je ta najvišji dvig 5,6 procenta utemeljen in razumen.

pomembna in da ima lahko zelo pomembne posledice na dostopnost domov za upokojence, še posebej tistih, ki potrebujejo dražjo oskrbo, torej tam, če stane določena oskrba preko tisoč evrov, pomeni povišanje za 5,6 odstotka podražitev za 60 evrov na mesec. Torej gre za zelo pomembno temo in tudi, bom rekel, uporabnikov ni nihče vprašal, če se strinjajo s povišanjem cen storitev. Seveda predlagamo, da se o tej zelo pomembni temi opravi razprava, še posebej zato, ker smo globoko prepričani, da če Vlada s partnerji sklene dogovor, ki ima finančne posledice, potem mora za to zagotoviti sredstva, ne pa obveznosti prenašati na uporabnike. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v četrtek v okviru glasovanj. Sedaj pa ima besedo gospa Violeta Tomić. Postavila bo vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospodu Janezu Ciglerju Kralju. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Pozdravljam ministra! Naše pravice nikoli niso varne in izborjene enkrat za vselej. Ko smo že mislili, da so pravice žensk nekaj, kar v civilizirani družbi 21. stoletja ne more več biti pod vprašajem, smo dobili tretjo vlado Janeza Janše, ki nas potiska v skupino višegrajskih držav in s tem v zelo sumljivo druščino tistih, ki vlogo žensk vidijo nekako bolj tradicionalno; se pravi kot stroj za rojevanje ali pa za kuhanje. Ponekod se pod vprašaj postavlja celo pravice žensk do izobrazbe in volilne pravice, slišimo celo pozive k odstopu od istanbulske konvencije. Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini ni obnovljena že desetletja, kar je precej zgovoren podatek o pomembnosti te teme. Vse to še poglablja slab odnos do žensk, ki že tako delajo v podplačanih skrbstvenih poklicih in oddelajo doma ogromno neplačanega, izjemno pomembnega dela. Epidemija in uradna politika te vlade stiske žensk samo še poglablja. Femicid še vedno ni ustrezno prepoznan, obravnavan in definiran. Med epidemijo je nasilje v družini naraslo za 30 do 50 odstotkov. Žrtve so večinoma ženske in otroci. Za krono vsega pa se desnica skupaj z RKC, ki se vse bolj meša v dnevnopolitične teme, na tako imenovanih Shodih za življenje zavzema za prepoved umetne prekinitve nosečnosti. Njihov očitni vzor je Poljska, kjer je nedavno umrla 30-letna ženska, ki ji kljub hudim zapletom in popolnoma deformiranem plodu niso opravili nujnega medicinskega posega, ker je plodu še vedno bilo srce. naj vas opozorim, da je tudi ženski takrat še vedno bilo srce, a se je ustavilo, saj je v mukah umrla zaradi sepse. In ta ženska si je želela imeti otroke in bi jih zagotovo še vedno imela, če je ne bi ideološki zaslepljenci dobesedno ubili. Doma pa je pustila moža in devetletno hčerko. Od 90. let dalje se tam pravice žensk do splava vsak dan bolj krčijo, tako so bogate hodile na sosednjo Češko opravljat abortuse, revne pa so umirale po nestrokovnih posegih raznih mazačev. Tako kot so naše babice umirale ob zapletih pri premnogih nosečnostih, taka usoda očitno čaka tudi naše hčere. Zato me zanima: Ali je to vzor, h kateremu vi stremite? Kako lahko dovolite, da Rimskokatoliška cerkev v Sloveniji vodi demografsko politiko? Kako lahko dopustite, da Cerkev, ki mora biti po Ustavi ločena od države, se vmešava v tako pomembne zadeve, ki je ustavna materija, ki zadevajo človekove pravice, pravice žensk? Za spremembe Ustave potrebujete dvotretjinsko večino v parlamentu, vi pa

Najlepša hvala, spoštovana gospa podpredsednica. Hvala lepa, gospa poslanka Tomić, za vaše vprašanje, ki sicer vsaj v večjem delu niti ne niti ne sodi v pristojnost ministrstva, ki ga vodim. Bom pa vseeno poskušal na en del odgovoriti. Zakonodaja, ki sodi v pristojnost Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je sicer Družinski zakonik. Ta določa, da se zakonca svobodno odločata o rojstvu otrok. In vsaj kolikor opazujemo, spremljamo, je ta pravica še vedno močno zagotovljena v Sloveniji in ni na vidiku, da ne bi bila tudi naprej. Do skupnih otrok imata zakonca tudi enake pravice in obveznosti. To je določeno v 57. členu. Navedena zakonska določba ureja izključno medsebojni odnos zakoncev glede odločanja o rojstvu skupnih otrok. Zdravstvene ukrepe pri uresničevanju pravice svobodnega odločanja o rojstvu otrok pa ureja Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Navedeni zakon pa spada v pristojnost Ministrstva za zdravje in določa, da ima človek pravico, da svobodno odloča o rojstvu otrok ter da morajo biti ženski in moškemu dostopne vse možnosti, s katerimi se jima v okviru zdravstvenega varstva pomaga uresničiti to pravico. Podrobnejša vprašanja glede določb tega zakona, spoštovani, naslovite na pristojnega ministra za zdravje. Kar se tiče položaja in ravnanj RKC, pa pojasnjujem, da so skladno z določbo 7. člena Ustave Republike Slovenije država in verske skupnosti ločene. Verske skupnosti so enakovredne in njihovo delovanje je svobodno. Pravni položaj verskih skupnosti je urejen v Zakonu o verski svobodi. Tudi navedeni zakon ne sodi v pristojnost Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, temveč Urada za verske skupnosti. Toliko. Hvala.

biti. Vi vodite ministrstvo, ki ima poleg dela zraven še družino, socialne zadeve in enake možnosti. Tukaj upam, da razumeva oba, da gre tudi za enake možnosti žensk. In ženske danes v Sloveniji, verjemite, da izgubljajo enakopravnost močno. Omenili ste svobodno odločitev o rojstvu otrok. Zakaj potem Zavod Iskreni, domovina.si, zakaj nadškof Zore govori, da je treba svetost življenja upoštevati od rojstva do naravne smrti in tako naprej. Veste, ja, po 17. členu Ustave je življenje nedotakljivo, vendar po 55. členu pa ženska ima pravico se odločiti, ali tega otroka lahko ima, ali mu lahko zagotovi dostojno življenje ali ne. In potem pred porodnišnicami, kamor ženske hodijo pač opravit prekinitev neželene nosečnosti, nune molijo. Lepo vas prosim, a to ni vmešavanje Cerkve v posvetne zadeve? In vršijo pritisk na ženske, ki so že tako in tako v stiski. In kaj se bo zgodilo, če jih tudi prepričajo, kako je to življenje, ki ga nosijo v sebi, sveto. Upam, da res si ne želimo, da bi se spet ponovili časi, ko so obstajale katoliške sirotišnice, kjer vemo, koliko trpinčenja, spolnih zlorab in umorov so doživljali ubogi otroci, sirote kako so jih obravnavali kot pankrte ti isti ljudje, ki danes govorijo o svetem življenju. Sveto življenje je dostojno življenje in tudi od rojstva, ko ti lahko zagotoviš otroku, da bo njegovo življenje dejansko nedotakljivo. Hvala.

Sektor za enake možnosti ženskih in moških je izjemno pomemben del Ministrstva za delo, družino, socialnega zadeve in enake možnosti, ki ga vodim. Zelo sem ponosen na svoje sodelavke na tem sektorju, ki so izjemno prizadevne in stalno iščoče načine in poti, kako čim bolj izenačiti možnosti ženk in moških. In če smem nadaljevati, v tem smislu imamo tudi kar nekaj programov za promocijo, lahko rečem, večjega vključevanja žensk na vse ravni naše družbe. Imamo tudi kar nekaj programov v okviru predsedovanja, ki poudarjajo in spodbujajo ženske k aktivaciji, in tudi konferenco, ki opozarja na sodobne težave, ki so, recimo, posledica tudi covid epidemije. Recimo, lock downi so povzročili večjo prisotnost na spletu, na avdiovideo konferencah in s tem posledično tudi več nasilja, spletnega nasilja nad ženskami in dekleti, in tudi o tem v okviru predsedovanja govorimo. To je izjemno pomemben del našega dela. Nepozabno mora biti tudi priznanje vsem ženskam, ki večinoma … Torej večinoma ženske delajo v poklicih, ki skrbijo za naše najranljivejše v negovalnih, socialni oskrbi, socialnem varstvu in tako naprej. Torej na njihovih hrbtih smo dejansko preživeli to epidemijo in ravno zaradi tega sem spoštovanemu poslancu mag. Rajhu pred vami odgovarjal tudi glede nujnega povišanja njihovih plač za bolj dostojno plačilo, za bolj dostojno življenje. Zaključim pa s tem, da ko se zagotavlja pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, je zagotovljena pravica v obe smeri. Mislim, da ni nič narobe, če se lahko tudi starša odločita ali pa ženska odloči tudi za tisto življenje v okviru svobodne pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Hvala

Starša se praviloma vedno odločita za življenje. Izjeme so vedno, ko se ženska odloči bodisi da je sama, bodisi da je brezposelna, bodisi da jo mož pretepa doma, bodisi da ima že doma trpinčene otroke in za božjo voljo ne glejte na svet, kot da je neka roza torta s par mašnicami gor. Življenje je kruto. Govorili ste seveda spet o podplačanih medicinskih medicinskih sestrah in kako smo vsi na njihovi plečih, dodatke pa so dobivali tisti doktorji, ki skoraj da niso bili tam in so povzročal čakalne vrste. Danes nimamo medicinskega osebja, ker so sestre šle raje delat v skladišča in kamorkoli že, za blagajne raznih veleblagovnic. Veste, to je tako neverjetno, kako sprevračate stvari in delate se, kako je vse čudovito. Po drugi strani pa vaše poslanke, poslanke Nove Slovenije, poslanke SDS hodijo na Shode za življenje in jemljejo tem ženskam, ki niso tako srečne, da bi imele poslansko plačo in topel dom, jemljejo pravico do tega, da zaščitijo svoj plod pred tem, kar se mu lahko potem v življenju zgodi. Veste, ta primer, ki se je zgodil na Poljskem, ko so somišljeniki teh mračnjaških želja ubili mlado žensko, ki je imela doma že enega otroka in moža, je nedopusten in bi moral biti rdeča cunja pred našimi nosovi, predvsem pred vašimi, ki ste trenutno odločevalci, da česar takega v Sloveniji nikoli ne bi dovolili. Kajti veste, da so posledice tragične in grozovite za matere, za njihova življenja, tudi za male otročke, ki niso čist nič krivi, da so prišli na takšen svet. Zato res zahtevam, da v tem državnem zboru opravimo debato o tem, kako smo prišli v neko rekatolizacijo naše družbe na vseh področjih, kjer se vrednote prevrednotijo in kjer nas vodijo dejansko v nek čas, ki je bil nekoč ko so naše babice – moja babica jih je rodila 10, preživelo jih je pet, pa komaj. In veste, take prihodnosti našim hčeram ne dovolimo in se bomo borili, da ohranijo te pravice, ki smo jih mi v v tej generacijo v sredini imele. Ne smemo dopustiti, da se izborjene pravice ženske kakorkoli ogrozijo, da se ogrozijo življenja ubogih mater, ki bodo morale, tako kot Poljakinje, bogate opravljati prekinitve nosečnosti v tujini, revne pa umirati pri mazačih. Tega pa res ne bomo dovolili! Hvala. Hvala lepa. To je bilo prvo vprašanje iz drugega kroga. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v četrtek v okviru glasovanj. Naslednji bo poslansko vprašanje postavil mag. Andrej Raj, in sicer ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu. Hvala lepa. Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovani minister, kolegica poslanka in poslanci! 19. februarja letos smo na pobudo stranke opozicije sklicali nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ in obravnavali smo sum nepravilnosti pri izvedbi javnega razpisa družbe Dars za vzpostavitev prodajnega nadzornega sistema za e-vinjete v korist slovaške družbe Skytoll. Konec letošnjega januarja je potem Dars sprejel odločitev o izbiri ponudnika Skytoll iz Slovaške za 15,7 milijona evrov in to odločitev je tudi verificirala revizijska komisija. Nas pa seveda zanima, ker smo iz medijev izvedeli, da bo za dokončanje tega posla sklenjen aneks v višini 900 tisoč evrov, tako da bo znašala končna skupna cena 16,4 milijone evrov. Zanima me, spoštovani minister, vaš komentar: Ali je aneks upravičen in zakaj je do njega prišlo? Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Najlepša hvala. Super vprašanje, glede na to, da ste bili pobudniki tiste seje Komisije za nadzor javnih financ, in na podlagi potem v nadaljevanju je Državna revizijska komisija ugotovila, da ni bilo nič narobe,

to v bistvu gre za to. V okviru družbe Dars kot upravljavca omrežja cestninskih cest in tudi naročnika same vzpostavitve novega sistema e-vinjete, so bili prvotno vsi roki za vzpostavitev sistema e-vinjete postavljeni pod pogojem, pod pogojem, da se pogodba z izbranim izvajalcem podpiše najpozneje s 1. marcem. Ker je bila pogodba podpisana šele s 27. 5. 2021 zaradi razlogov, ki niso zaradi razlogov, ki niso na strani družbe Dars, ampak neupravičene pritožbe neizbranih ponudnikov, ki jih je Državna revizijska komisija potem zavrnila, bi se vsi roki posledično zamaknili skoraj za tri mesece; kar pomeni, da bi se lahko pričelo s prodajo e-vinjet šele 27. 2. 2022, ko bi v bistvu bila večina letnih vinjet prodanih že v obliki nalepk. Zaradi neupravičenih razlogov smo prišlo v to zamudo, razpis pa je bil objavljen že meseca septembra. Si predstavljate, koliko časa je potekalo javno naročilo zaradi tega, ker je nekdo želel, da je izbran ponudnik, ki je 33 milijonov evrov namesto 15?

ker so bile pritožbe na pritožbo in so se postopki vlekli. Ampak sem vesel, da bomo s 1. 12. imeli možnost nakupa letne e-vinjete, in to izhaja tudi iz Zakona o cestninjenju. Glejte, rokov za izvedbo nadzora – problem je bil v tem, ker rokov za izvedbo nadzora izvajalec pač ni mogel skrajšati v celoti, ampak samo delno. In še to naj povem, da izvajalec je bil pripravljen posamezne roke skrajšati zagotovo, za kar pa je seveda potrebno izvesti vrsto sprememb, vložiti dodatno delo, včasih najeti tudi dodatno opremo. Seveda je bilo zato s strani izvajalca zahtevano tudi dodatno plačilo. Pred podpisom aneksa k pogodbi je družba Dars pridobila tudi mnenje odvetniške pisarne glede skladnosti z javno naročniško zakonodajo in mnenje pogodbenega inženirja, ki je ponudbo pregledal s tehničnega in tudi stroškovnega vidika. Ampak glejte, poudariti je potrebno še nekaj, in sicer da se bo s skrajšanjem možnih pogodbenih rokov doseglo enakopravno obravnavo uporabnikov letnih vinjet. Na primer, pri e-vinjeti je možnost vračila sorazmernega dela vrednosti letne vinjete. Poleg tega ne bomo imeli dvojnega in s tem neučinkovitega izvajanja samega cestninskega nadzora, ki bi obenem povzročil izpad prihodkov od prodanih vinjet. Obenem se bo pa lahko tudi stacionarno opremo za cestninski nadzor začelo uporabljati takoj po dobavi, saj je bila zaradi dvojnega sistema stacionarna oprema za nadzor do 1. 2. 2023 povsem neuporabna in vseeno bi pač nastali stroški same amortizacije. Torej glejte, glede na vse navedeno ocenjujem, da je družba Dars v primeru sklenitve tega aneksa k pogodbi ravnala gospodarno z namenom, da se sistem e-vinjete vzpostavi skladno z zakonskimi določbami ter na način, ki bo prijazen do uporabnikov cestninskega omrežja. Zakonska določba pa je 1. 12. in potem 1. 2. Glejte, imamo sistem javnega naročila, ki je bil takšen, kot je bil, vmes pa smo imeli še seje KNJF in dodatne pritiske in medijska natolcevanja samo zaradi izbora cenejšega ponudnika.

In zdaj se je ugotovilo, da ni narobe. Ali bo kdo drug odstopil? Ampak, v glavnem, sistem javnega naročanja iz pritožbe v pritožbo traja predolgo časa. Zagotovo, in zaradi tega je prišlo do teh zamud. Pol leta je trajalo to javno naročilo, pol leta.

in da smo sejo sklicali zato, ker je bil razpis napisan tako, da noben ponudnik ni ustrezal razpisnim pogojem in da je zaradi tega v fazi samega poteka razpisa bil razpis tolikokrat spremenjen, da je ustrezal enemu ponudniku, izbranemu ponudniku. In to smo mi problematizirali. Kar se drugih zadev tiče. Sami ste povedali, da imamo v bistvu sistem javnega naročanja, ki je relativno neučinkovit, v tem smislu pač, ker omogoča pritožbe. Mene čudi, da sami niste nekako predvideli tega dodatnega roka dodatnega roka v terminskem planu glede pač teh posledic pritožb na postopke. Nam se zdi glede na tudi to, da ste sami večkrat poudarili, da imamo mi ta sistem v tem smislu nepregleden in nepredvidljiv, da že v sami ponudbi ni bilo predvideno dodatnega roka, ki bi ponujal neko rezervo. Zato nekako upravičeno sklepamo ali pa se bojimo, da je zaradi ene te, bom rekel,

in takoj smo začeli s pisanjem Zakona o vinjeti. Imeli smo ga tukaj v Državnem zboru sprejetega septembra meseca in takrat smo tudi začeli s samim razpisom. sam parlamentarni postopek traja toliko časa, zelo dolgo časa: od javne obravnave, do onega, do tretjega, do četrtega in to je tudi vse. Prej ni bilo mogoče, razen če bi vaša vlada začela e-vinjeto, pa je ni.

Tako da to, zakaj je prišlo do pritožb in zakaj se je toliko časa odločevalo o tem, ne vem in obžalujem to. Ampak ali veste, da bi se lahko vleklo tudi dve leti, tako kot so se Karavanke vlekle? To je še huje. Lahko bi se dve leti vleklo. Tako da … Prej ali slej bo pa treba ta sistem javnega naročanja, ki ga imamo v Republiki Sloveniji, spremeniti, s tem se pa strinjam. Zaradi tega, ker se postopki vlečejo predolgo, vmes lahko grejo že cene gor in tako naprej. Če zaključim, jaz bom vesel in sem vesel, da bomo 1. 12. imeli e-vinjeto. Glejte, čez 14 dni bomo imeli e-vinjeto in to smo speljal v bistvu v mandatu te vlade zelo hitro. Hvala.

odpirajo številno in poglobljeno debato in zato seveda prosim in predlagam, da se o tem našem predlogu, mojem predlogu, razpravlja na eni od naslednjih sej Državnega zbora. Še posebej zato, ker je o tej temi, ki se nanaša

Na 16. seji Odbora za zdravstvo 30. septembra 2021, na kateri je potekala druga obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti, je državna sekretarka Alenka Forte napovedala spremembe Zakona o lekarniški dejavnosti. V ta namen naj bi po njenih navedbah na Ministrstvu za zdravje že delovala delovna skupina, ki naj bi svoje delo v kratkem tudi zaključila. Za lažje razumevanje in preverbo izrečenih besed spodaj navajam besede državne sekretarke: »Na Ministrstvu za zdravje lahko povem, pravkar oziroma v naslednjih tednih končuje svoje delo skupina za spremembo Zakona o lekarniški dejavnosti, zelo široka skupina, in ko bo zaključila s svojim delom, bomo predstavili vsem deležnikom celovito spremenjen Zakon o lekarniški dejavnosti, ki bo naslavljal nekatere dileme, ki so mogoče še sedaj odprte.« sedaj odprte.« Pri obravnavi novele na matičnem odboru 30. septembra, pri čemer poudarjam, da je v sprejeti različici ostala samo določba, ki se nanaša na spremembo 26. člena veljavnega zakona in odpravo prepovedi vertikalnih povezav, je državna sekretarka Alenka Forte dejala naslednje, »da gre za čisti goli kapitalski interes dveh velikih mestnih občin.« Na seji matičnega odbora 5. novembra, na kateri je bilo obravnavo mnenje o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje, je izpostavila, da nestrinjanje z odpravo prepovedi vertikalnih povezav ne pomeni zagovarjanja ukinitve dveh lastnih dobaviteljev, temveč gre preprosto za to, da se mora lastništvo obeh lastnih dobaviteljev spremeniti. Slednje razumem preprosto kot zagovarjanje interesa oseb zasebnega prava, in sicer tujega, z namenom prevzema strateške dobave zdravil v Republiki Sloveniji. Zato sprašujem spoštovanega ministra glede na zgoraj navedeno naslednje: Kdo so člani delovne skupine, ki je bila imenovana za oblikovanje sprememb Zakona o lekarniški dejavnosti? Kdaj bo, če že ni, delovna skupina zaključila z delom? Ali je vaše stališče enako oziroma drugačno od stališča državne sekretarke? In tretjič: Ali se lahko opredelite do vprašanja, ali ste zagovorniki javnih lekarniških zavodov, ki so del javnega zdravstvenega sistema, ali pa njegovega popolnoma nasprotja, ki ga je bilo mogoče razumeti s strani državne sekretarke, in to je, da se daje prednost privatnemu lekarniškemu sistemu?

V Sloveniji imamo trenutno eno tako zanimivo situacijo na področju davka na nepremičnine. V bistvu davka na nepremičnine kot takega nimamo, odkar ga je zadržalo Ustavno sodišče, in vrednotenje davkov iz naslova nepremičnin velja še vedno po Zakonu o davkih občanov oziroma imamo upravičence, ki so lastniki nepremičnin, ki so zdaj v tem vmesnem času, v nekem takem zanimivem, čudnem, da rečem davčnem nedorečenem limbu. Moje vprašanje je v bistvu zelo preprosto: Kako ta zakon, ki v bistvu ne bi smel veljati, obravnava upravičence oziroma lastnike nepremičnin? Koliko Koliko ljudi ne plačuje davka zaradi te davčne izjeme? Oziroma kakor smo vam v najavi, spoštovani minister, zabeležili: Koliko zavezancev za plačilo davka od premoženja je bilo leta 2020 oproščenih plačila davka na podlagi 162. člena Zakona o davkih občanov? Ta določa, da so davka od premoženja, ki se plačuje na posest stavb, začasno oproščeni prvi lastniki novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in garaž, in sicer za 10 let. Drugo vprašanje: Za koliko bi se na letni ravni povečali prihodki iz naslova davka od premoženja v primeru ukinitve zgoraj navedene oprostitve? Oziroma če te olajšave za prvih 10 let ne bi bilo: Kako bi se to poznalo oziroma koliko proračunskega prihodka bi iz tega prišlo? Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. Hvala lepa za to vprašanje. Res imamo Zakon o davkih občanov. Zakon o davkih občanov določa davek od premoženja na posest stavb. Tukaj, kot ste omenili, so začasno za 10 let oproščeni prvi lastniki novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in garaž. Poleg tega je pa treba upoštevati še druge določbe zakona, in sicer da se ta davek plačuje samo od nepremičnin – pa tukaj govorim predvsem o stanovanjih in stanovanjskih hišah –, ki so večje od 160 kvadratnih metrov. Kar pomeni s tega zornega kota, kota, da večina fizičnih oseb, to je 86 odstotkov, ima v Sloveniji v lasti eno stanovanjsko nepremičnino, nekaj odstotkov, pa zelo malo, predvsem okoli polovice stanovanjskih hiš, presega prag 160 kvadratnih metrov. Tako je oproščenih tega davka 70 odstotkov stanovanjskih nepremičnin fizičnih oseb. Tukaj je predpostavka, da ima vsaka fizična oseba eno nepremičnino, kar pa vedno ni tako, plačuje se pa ta davek tudi od druge nepremičnine ali, če želite, pri nas bolj znane kot vikende in tako naprej, kar z drugimi besedami pomeni, da je tudi relativno skromen finančni učinek. Na primer 8,2 milijona evrov v letu 2020 in potem v letu 2019 je bil nekoliko višji, za dober milijon in pol višji. To predstavlja

kar pomeni, da 70 procentov stanovanjskega fonda – fizičnih govorim –, stanovanjskega fonda fizičnih oseb je v bistvu oproščenih. Sedaj mi postavljate hipotetično vprašanje, kaj se zgodi, če vse te oprostitve in olajšave ukinemo, potem je to dejansko nek nov zakon.

relativno skromen je tudi ta finančni učinek. Ovrednoten je celoten fond nepremičnin. To ga ovrednoti Geodetska uprava fizičnih oseb. Sedaj si morate pa v bistvu sami predpostavke predočiti, kaj boste obdavčili, katere vse nepremičnine, in ali se bodo obdavčile teoretično vse, ne glede na to, kdo jih ima, ne glede na to, kakšen je socialni status, ne glede na to, kakšna je progresija, ali je progresija ali ni progresija in tako naprej. In teoretično seveda potem lahko izračunate, koliko davka dejansko dobite. Moram reči, da jaz tega podatka tukaj nimam. Sem pa celotno pot naredil, kako se to naredi: Geodetska uprava ima celoten fond izračunan in potem se igrate z davčnimi stopnjami. Spreminjati ta zakon je pa seveda, da lahko ukinete pač teh 160 kvadratnih metrov, lahko se igrate z novimi stopnjami in potem dobite finančni učinek. Moram reči, da Ministrstvo za finance tega nima v svojem načrtu, da bi ta zakon karkoli spreminjalo. Je pa res to star zakon, mislim da 30, 40 let, 50 let je ta zakon star. Hvala lepa. Kolega Siter, imate besedo. **PRIMOŽ SITER (PS Levica):** Hvala lepa. Minister, spraševal sem o aktualnem stanju z aktualno obstoječo zakonodajo, ki je na tem področju predvsem nefunkcionalna, ker kot sem rekel, imamo nek limbo; na eni strani je zakon zadržan, na drugi strani ta drugi, ki velja, pa ne bi

so oproščeni. Celotno projekcijo tega ima ministrstvo, ki pokriva Geodetsko upravo, in so tam dejansko tudi navedena vsa lastniška razmerja. Če vi meni date tudi pisno vprašanje, da vam na to natančno odgovorim, bomo pogledali natančno. Ampak jaz teh ljudi … Ker tukaj ne moramo govoriti o stanovalcih, ampak verjetno o lastnikih nepremičnin.

tudi vrednotenje nepremičnin in tako naprej. Mi lahko to iz davčnih podatkov dobimo, lahko tudi pripravimo pisni odgovor. Ne obdavčuje se, bom rekel, praviloma pri davkih na premoženje ljudi, ampak objekt je nepremičnina. Nepremičnino obdavčiš in seveda potem določiš, kdo je

je pač tukaj potrebno več resorjev nabrati na kup, torej Ministrstvo za okolje oziroma Geodetsko upravo, da diskutiramo, koliko je teh nepremičnin, koliko je dejansko lastnikov. Še vedno pa seveda ostaja moj poziv, da ministrstvo pripravi neko pisno projekcijo,

S tem prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali v četrtek, 18. 11. 2021, ko bo Državni zbor v okviru glasovanj odločal o predlaganih sklepih. Prekinjam tudi 27. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. Hvala